(HNS)** Nastavljamo sa radom. - Konačni prijedlog zakona o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZE br. 290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 U ime predlagatelja s nama je zamjenik ministra Božidar Štubelj sa suradnicom. Zamjeniče ministra izvolite. prijedlog zakona kojim se usklađuje sa normama Europske unije. Ovaj zakonski prijedlog predstavlja mehanizam za provedbu uredbi kojima se regulira koordinacija sustava socijalne sigurnosti. Naime, cjelokupno područje koordinacije regulirano je uredbama koje su sekundarni izvor prava te će ih Republika Hrvatska izravno primjenjivati danom pristupanja u punopravno članstvo u Zato je potrebno osigurati odgovarajuće institucije strukture kao i administrativne kapacitete institucija koje će urediti provedbu. Kako je za područje socijalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj nadležno ukupno sedam institucija, od čega tri ministarstva i četiri ustanove, potrebno je zakonskim aktom urediti njihove međusobne odnose, način međusobne suradnje i način sudjelovanja predstavnika nadležnih tijela i nadležnih ustanova u radnim tijelima Europske komisije. Ovim se prijedlogom zakona uspostavlja institucionalna struktura za primjenu uredbi o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. Potvrđuje se da će Središnji registar osiguranika biti nadležna ustanova koja će obavljati funkciju pristupne točke za elektroničku razmjenu podataka u sustavu socijalne sigurnosti na razini Određuje se da će HZMO pored djelokruga za koji je ta ustanova nadležna biti i nadležna ustanova zadužena za određivanje zakonodavstva koje će se primjenjivati u svakom pojedinom slučaju radnika ili samostalnog djelatnika koji se odluči koristiti prava slobode kretanja radnika. Predlaže se osnivanje stalne međuresorne radne skupine za koordinaciju kao osnovnog oblika međusobne suradnje i propisuje njezin djelokrug. Prijedlogom se također propisuju određeni zadaci za nadležna tijela koji izravno proizlaze iz uredbi kao što je obaveza davanja mišljenja, usuglašavanja stavova oko zakonodavstva koje se primjenjuju i izrada očitovanja za potrebe sastanka potrebe sastanka na radnim tijelima Europske komisije.

Ugovorom o funkcioniranju EU uređena je podijeljena nadležnost Unije i država članice u području socijalne politike. tog ugovora obvezali da u području socijalne sigurnosti usvajamo mjere nužne za omogućavanje slobode kretanja radnika i da ćemo u tu svrhu uspostaviti sustav kojim se zaposlenim radnicima, migrantima i njihovim uzdržavanim članovima obitelji obitelji jamče prava iz sustava socijalne sigurnosti. I evo ovim zakonom, ovim zakonskim prijedlogom zapravo uređujemo stanje i predstavlja ovaj zakon zapravo mehanizam za provedbu te cijele priče. Kako ćemo sada u Europskom parlamentu imati i svoje izabrane zastupnike kojima evo ovim putem još jedanput čestitam na izboru tako ćemo ovim prijedlogom zakona, odnosno njegovim usvajanjem imati i predstavnike u radnim tijelima Europske komisije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Zakon usklađujemo dakle sa europskim zakonodavstvom, posebno parlamenta i vijeća 883 iz 2004. godine. Već smo zbog te uredbe koja uređuje pitanja koordinacije sustava socijalne skrbi u proteklim godinama izmijenili i dopunili mnoge zakone pa tako i Zakon o doplatku za djecu, Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, zakone i pravilnike vezano uz mirovinsko, socijalno i zdravstveno osiguranje. Njihovim smo svim izmjenama omogućili stjecanje određenih prava za radnike iz europskog gospodarskog prostora na isti način kao što su to uređena prava za naše građane. Sada se ovim prijedlogom zakona određuje nadležna tijela za sva područja socijalne sigurnosti, njihov osobni i teritorijalni obuhvat, obveze izrade mišljenja i očitovanja kao i način komunikacije među svim nadležnim tijelima. Kao pristupna točka za elektroničku razmjenu podataka predviđa se Središnji registar osiguranika poznatiji kao REGOS, spomenuo ga je već i zamjenik ministra, a kad ga već spominjem i ja, dakle kad spominjemo REGOS želim spomenuti i primjer iz njihovog poslovanja koji su nedavno uveli, a pokazuje koliko upotreba nove tehnologije u u ovom slučaju isporuke odnosno preuzimanja elektroničkih dokumenata elektroničkim putem može ubrzati i pojednostaviti i naravno pojeftiniti određene procese. Naime, od početka ove godine izvadak iz registra i razne druge potvrde i uvjerenja mogu se dobiti besplatno putem i usluge na internetu. Time su se naravno ubrzali administrativni postupci, smanjila se birokracija, a procjenjuje se da će se time uštedjeti i da se zapravo time štedi godišnje oko pola milijuna kuna. Vjerujem da će se i nakon uspostave informatičkog sustava EU tzv. access pointa brže i sigurnije dostavljati i razmjenjivati informacije vezane uz socijalno osiguranje koje se većinom još uvijek inače provode i razmjenjuju papirnatim putem. Taj access point informatički sustav bi trebao biti potpuno operativan do svibnja 2014. godine, a njegovom uspostavom se predviđa sprječavanje preklapanja, odnosno kumuliranja davanja koja se ostvaruju iz sustava socijalne sigurnosti i brže upravljanje potraživanjima građana, pa time jasno naravno i brži obračun i isplata naknada. Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar zajednice izmijenjena je i ažurirana više puta ne samo zbog razvoja na razini zajednice već i zbog promjena zakonodavstava na nacionalnim razinama. No, protiv ove modernizacije sustava i ovakvog dodatnog usklađenja nitko od zemalja članica nije imao nekakvih značajnijih primjedbi, a nemamo ih ni mi u klubu HNS-a pa ćemo zato podržati ovaj zakon. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime kluba SDP-a Vanja Posavac. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, poštovani zamjeniče s kolegicom, kolegice i kolege. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom EU i klub SDP-a podržat će ovaj zakonski prijedlog. Naime, ovim zakonom uređuju se osnovna pitanja koja se odnose na uspostavljanje institucionalne strukture za primjenu uredbi EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, odnosno određuju se nadležna tijela za sva područja socijalne sigurnosti na koja se odnose uredbe za koordinaciju kao i nadležne ustanove i tijela za vezu uklučujući i nadležnost Porezne uprave u slučaju povrata doprinosa za obvezna osiguranja. Osnovna pitanja koja se uređuju predloženim zakonom su neke smo već i čuli, dakle da se određuje ustanova nadležna za obavljanje poslova tzv. pristupne točke za elektroničku razmjenu podataka u sustavu socijalne sigurnosti, određuje se ustanova za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje, te se uređuje postupak odlučivanja u tom području, određuju se nadležna tijela za koordinaciju prema uredbama EU u koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, te se propisuje način međusobne suradnje nadležnih tijela i nadležnih ustanova u području sustava socijalne sigurnosti. Također određuju se i nadležna tijela za sudjelovanje u radnim tijelima Europske komisije, način sudjelovanja tijela za vezu sa radnim tijelima Europske komisije itd. Dakle, propisuju se svi oni poslovi za koje je nadležno Ministarstvo za rad i mirovinski sustav, za koje poslove Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za socijalnu politiku i mlade. Nadležne ustanove za provedbu uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i ovog zakona su dakle Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Središnji registar osiguranika. Nadležno tijelo za područje doprinosa za obvezna osiguranja je Ministarstvo financija Porezna uprava, a međuresorna radna skupina predstavlja osnovni oblik suradnje između nadležnih tijela i nadležnih ustanova u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Dakle, potrebno je osigurati odgovarajuće institucionalne strukture i administrativne kapacitete za provedbu uredbi. Donošenje ovog zakona doprinijet će realizaciji nacionalnih interesa Republike Hrvatske u okviru članstva u EU i zbog svega prije rečenog klub SDP-a podržat će donošenje ovog zakona. Zahvaljujem. Hvala i vama. U ime kluba HDZ-a, Branka Juričev-Martinčev. Izvolite kolegice. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovaj Prijedlog zakona o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati. Ugovorom o funkcioniranju EU uređena je podijeljena nadležnost Unije i država članice u području socijalne politike. Područje koordinacije na razini EU uređeno je uredbama kao sekundarnim izvorom prava EU koji će se danom pristupanja biti izravno primjenjive i u Republici Hrvatskoj. Donesenim uredbama iz 2004., 2009. 2010. i dvanaeste uredila su se načela, materijalno-pravni, osobni i teritorijalni obuhvat, način određivanja zakonodavstva, način komunikacije među nadležnim tijelima i drugo. Međutim, ovim zakonom se trebaju stvoriti uvjeti za zaštitu važnih socijalnih pitanja naših građana, a time i nacionalnih interesa RH u okviru članstva u EU. Koordinacijom sustava socijalne sigurnosti usklađuju se pravni propisi s nacionalnim zakonodavstvom te osiguravaju socijalna sigurnost u dvije ili više članica država država članica. I ono se odnosi na radnika, samostalnog djelatnika ili na radno aktivnu osobu koja se kreće ili boravi na teritoriju više od jedne članice EU uključujući i članove obitelji te osobe, a radi ostvarivanja prava na davanje i sustav socijalne sigurnosti. i predlagatelji već govorili o tome koja područja obuhvaća, znači od mirovinskog osiguranja, invalidskih davanja i slično i što je u nadležnosti kojeg ministarstva ja se ne bih ponavljala, međutim uredba sadrži jedno specifično područje, a to je određivanje zakonodavstva koje će se primjenjivati u pojedinačnim slučajevima. Predviđena je i mogućnost revizije sažetaka svih odluka država članica o pravu na mirovinu u individualnom slučaju s obzirom da takav institut ne postoji u domaćem zakonodavstvu. Međutim, za naše građane postoje brojna pitanja na koja je potrebno odgovoriti i pružiti im sigurnost. Naši građani bi bili sigurni i naši građani da bi bili sigurni trebaju biti dobro upoznati sa svojim mogućnostima, ulaskom u EU od 1. srpnja. Tako npr. dolaze pitanja kada se krećem unutar EU koja je država odgovorna za pokriće mog zdravstvenog osiguranja? Ili, što se događa s mojom mirovinom ako sam radio u više od jedne države EU? Ili, ako imam prebivalište u RH a zdravstveno osiguranje ostvarujem preko člana svoje obitelji koji je zaposlen u jednoj od država članica tko snosi troškove zdravstvene zaštite? Stoga je hvale vrijedna brošura koju je financirala EU koja je vodič kroz prava Hrvatske u EU. I tamo su predstavljena sva prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, prava po osnovi nezaposlenih i slično, sve ono što je sad aktualno aktualno u RH a i ono što će biti i kakva će prava imati naši građani od 1. srpnja. Sa stajališta sustava socijalne sigurnosti hrvatski državljani će biti izjednačeni sa državljanima države EU u kojoj žive i rade. Ali isto tako očekujem da naše institucije primjenjuju onu praksu zakonodavca onih država članica koje na najbolji način štite svoje građane. Od 1. srpnja i po mnogim socijalnim pitanjima bit će olakšano funkcioniranje posebno onim građanima koji su bili osigurani u dvije ili više država članica prilikom ostvarivanja prava na mirovinu. Ili pak onima koji ostvaruju pravo na naknadu za vrijeme nezaposlenosti, a odlučili su se potražiti posao u nekoj drugoj državi članici. Nažalost, svakim danom je sve veći broj nezaposlenih, nažalost u RH sve više je onih koji koriste takve novčane naknade. Trenutno 81 tisuća. Čak i danas Vlada potvrđuje da u 2013. godini se očekuje daljnje opadanje zaposlenosti. 10% je veći broj nezaposlenih ovu godinu u istom mjesecu u odnosu na isti mjesec prošle godine. Brojci od 362 tisuće treba pridodati i brojku od 14 tisuća. Naime, to su osobe koje su primorane raditi po programu javnih radova i stručnog osposobljavanja i tih 14 tisuća ljudi će za 6 ili 12 mjeseci se također ponovno naći na Zavodu za zapošljavanje. U jednoj od prethodnih rasprava spomenula sam i apelirala na ministarstvo kada se radi o primanjima tih mladih visokoobrazovanih ljudi koji su na tzv. stručnom osposobljavanju i primaju svega 1600 kuna da bi se trebalo minimalno izjednačiti sa minimalnom plaćom u RH koja iznosi 2360. Očekujem da će i ovaj zakon pomoći našim građanima da se zaštite njihova prava. Da će se dobiti i primjenjivati preporuke za poboljšanje našeg sustava, da će se zaštititi upravo ta najniža primanja. Vlada danas na prezentaciji prijedloga Ekonomskog programa za 2013. godinu navodi da je između ostalog cilj smanjenja nezaposlenosti i smanjenje broja socijalno ugroženih, a onda dalje kad se govori što sve treba napraviti u 2013. kaže da su neophodne reforme u području sustava socijalne skrbi, zdravstva i mirovinskog sustava zbog osiguranja fiskalne održivosti. Mislim da tu nije potrebno dodatno komentirati što će onda biti sa svim tim socijalnim primanjima. Međutim, na nama je ogromna odgovornost jer je najvažnije načelo civilnog prava poštivanje ugovora. I zato moramo kvalitetno uskladiti naše pravne stečevine s pravnom stečevinom Unije kako bi pridonijeli kvalitetnom kredibilitetu RH u vanjskoj i međunarodnoj politici. Socijalno osiguranje je naročito važna stavka nacionalne politike i HDZ nikada neće opstruirati implementaciju akata kojim unaprjeđujemo zakonodavstvo i omogućujemo našim građanima socijalnu sigurnost. Stoga, ovaj prijedlog zakona ćemo podržati. Ali, pružimo našim građanima najprije socijalnu sigurnost u našoj zemlji kako bi bili što sigurniji u EU. Nemojmo dozvoliti da nas EU i Europa uči kako voljeti i štititi svoje građane. Hvala i vama. U ime kluba Hrvatskih laburista raspravu su podijelili Zlatko Tušak i Nansi Tireli. Izvolite kolega Tušak. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Žao mi je što ministar rada nije imao vremena, vjerojatno zbog svojih obaveza pa nije u mogućnosti prisustvovati ovoj raspravi. Zašto? Pa zato jer kad govorimo o socijalnoj sigurnosti i o Zakonu o koordinaciji socijalne sigurnosti ja se moram nadovezati na jedan segment gdje mi nije omogućeno da repliciram ministru ministru rada i mirovinskog sustava, jel potpredsjednica mi praktično nije dozvolila repliku iako nigdje u Poslovniku ne stoji da odgovor na izlaganje predsjednika ili potpredsjednika kluba samo stoji kluba, nema replike, a nigdje ne stoji da na odgovore na ta pitanja nema replike. To nigdje u Poslovniku ne stoji. Ja bi volio da mi neko pokaže da stoji to u Poslovniku. Ali dobro, kada govorimo o socijalnoj sigurnosti onda ponukani današnjom stankom moramo govoriti i o Zakonu o minimalnoj plaći, jer on je isto socijalna kategorija. I koliko god se mi trudili da se socijalna slika u Hrvatskoj popravi Vlada baš za to nije zainteresirana i odgađa svoj dio donošenja i uredbe koju je preuzela iz Zakona o minimalnoj plaći. Ministar je rekao da koristimo ovu govornicu za predizborno vrijeme. Ova Vlada, nitko ju nije priječio, mogla je donijeti uredbu o minimalnoj plaći i ona je već mogla biti na snazi i pomoći 60 000 radnika koji primaju minimalnu plaću, njihovih 200 000 obitelji i praktično nam oduzeti prostor da o tome govorimo. Ali ne, pokušava se ići na ruku poslodavcima, radnici neka se još strpe i izgleda da su radnici zadnja rupa na svirali. Ne bi me čudilo da ovaj prostor koji je i dat na neki način poslodavcima oni ne iskoriste kroz dvije mogućnosti koje imaju, jedna je da ucjenjuju sindikate da će otkazati kolektivni ugovor ako ne pristanu da se dogovore o manjoj minimalnoj plaću koju treba donesti Vlada svojom uredbom ili da ne ucjenjuju na drugi način da će oduzeti određena prava iz pravilnika ako se ne potpiše kolektivni ugovor o manjoj minimalnoj plaći što dozvoljava Zakon o minimalnoj plaći. To je ono na šta smo upozoravali i to je ono o čemu govorimo da se socijalna slika u Hrvatskoj stalno narušava. I jasno, imamo situaciju da imamo 250 000 građana koji imaju blokirane račune, da imamo koja kopa po kontejnerima a Vladi je sasvim svejedno, ona odgađa donošenje te minimalne plaće i da pomogne ljudima. No, da se vratim na sam prijedlog Zakona o provedbi uredbe EU o koordinaciji sustava socijalne politike, ovaj zakon je obaveza koja proizlazi iz ulaska RH u EU i Hrvatski laburisti će ga podržati jer je on nužna obaveza a po našem mišljenju nema ništa sporno na šta bi trebalo upozoriti kada je u pitanju usklađivanje sa zakonodavstvom EU. Ugovorom o funkcioniraju EU uređena je nadležnost unije, država članica i područje socijalne politike. Obaveze su uređene ugovorom o slobodi kretanja osoba, kapitala i usluga i u tu svrhu uspostavljen je sustav kojim se zaposlenima i samo zaposlenim radnicima migrantima i njihovim uzdržavanim članovima jamče prava iz sustava socijalne politike. Područje koordinacije socijalne sigurnosti na razini je EU uređeno je uredbama kao izvorom prava EU koje će s danom pristupanja biti izravno primjenjiva i u RH. Uredbama se uređuje načela koordinacije sustava socijalne sigurnosti, materijalna prava te osobni i teritorijalni obuhvat i način određivanja zakonodavstva koje će se primjenjivati u svakom pojedinom slučaju. Nadalje, uređuje se i način komunikacije iz sustava uspostava sustava elektronike razmjene podataka među članicama u EU. Uz to uređuju se i tijela koja su zadužena za koordinaciju unutar Europske komisije u radu koji sudjeluju države EU. Zakonom je uređena nadležnost tijela i ustanova za vezu, zadaća tih tijela u provedbi uredbi EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, način sudjelovanja predstavnika u tijelima i stručnim odborima Europske komisije nadležnima za pitanja s područja koordinacije sustava socijalne sigurnosti, osnivanje stalne međuresorne radne skupine za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti i djelokruga njezinog rada. Člancima 4., 5., 6. zakona navedeni su poslovi koje trebaju obavljati nadležna ministarstva u koordinaciji socijalne sigurnosti i oni su propisani za Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo socijalne politike i mladih. U zakonu su propisane i nadležnosti određenih ustanova koje pripadaju koordinaciji sustava socijalne politike gdje ključnu ulogu ima središnji registar osiguranika. I na kraju svojeg izlaganja, mi Hrvatski laburisti nemamo primjedbe kao što sam rekao i na početku na sam zakon. Poštovani potpredsjedniče, zamjeniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Ma evo iskoristit ću ovaj Zakon o provedbi uredbe EU da ukažem na dva problema koji nam se u praski dešavaju i možda evo već iskoristit ovu govornicu ne za predizbornu kampanju nego samo za rješavanje socijalnog statusa naših hrvatskih građana na tragu onoga što je rekla kolegica u ime kluba HDZ-a da je dobro da usvajamo uredbe EU ali da isto tako imamo još puno posla u svom vlastitom dvorištu. Prvo pitanje koje zasigurno trebamo riješiti jeste status invalida druge i treće kategorije koji su bili dnevni migranti i koji su radili u Republici Sloveniji. Oni su taj status invalida stekli po slovenskim propisima još u vrijeme naše bivše države od 90-te godine pokušavamo riješiti to pitanje, no usprkos svim nastojanjima ti ljudi su i dalje bez ikakvog statusa. Oni koji su u cijeli svoj vijek radili u Sloveniji evidenciju o njima u Hrvatskoj nema niti jedna institucija odnosno nema popis tih dnevnih migranata. HZMO u okviru svoje matične evidencije vodi evidenciju osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava a kako skupina dnevnih migranata ne pripada niti jednoj od te kategorije, zavod dakle ne raspolože podacima o njima. Ti su ljudi ostali negdje na ledu. Mi smo evo sad oformili i drugo povjerenstvo između koje bi trebalo riješiti taj njihov pravni status između RH i Republike Slovenije. Nadam se da ćete mi zamjeniče moć odgovoriti na pitanje ne zbog mene nego evo zbog svih njih koji odgovor na to pitanje traže, što će se njima mijenjati ovim zakonom o kojem danas raspravljamo? Drugi problem koji nam se javlja vezan je za oporezivanje inozemnih mirovina. ja ću pokušati bit konkretna i evo reći. Imamo slučaj gdje jedna građanka Hrvatske dobiva iz Republike Austrije tzv. udovičku mirovinu zato što je udovica i sirotinjska mirovina kako je naziva RH dobiva njezin malodobni sin na račun roditelja odnosno supruga koji je poginuo. Pokušali smo prilikom prijave podnošenja poreznih prijava dobiti informaciju od Ministarstva financija, od Ministarstva mirovinskog osiguranja, odgovor na to da li se te mirovine koje se dobivaju iz Republike Austrije imaju pravo odbiti odnosno odbit osobni odbitak na temelju mirovine od 3400 kuna ili ne. Čuli smo isto tako danas da će se prihvaćanjem ovog zakona o provedbi uredbe EU pristupat svakom individualnom slučaju. Mislim da takvih individualnih slučajeva u Hrvatskoj sada sa inozemnim mirovinama imamo dosta jer dolazimo u problem u onom dijelu gdje naš sustav jednostavno takve kategorije mirovina ne prepoznaje. Dakle imamo osobu koja još uvijek radno aktivna, koja dobiva svaki mjesec plaću, koja na temelju te plaće uredno plaća porez na dohodak. Međutim primitkom takve mirovine kaja joj stiže na tekući račun ne znamo koju poreznu osnovicu primijeniti i da li je osobni odbitak samo vezan za primitak dohotka ili se i ova mirovina kao jedna druga kategorija s obzirom da je gospođa radno aktivna primjenjuje odnosno može primjenjivati i dodatni dodatni osobni odbitak na temelju mirovine. Dakle to su zasigurno stvari koje u Hrvatskoj trebamo riješiti, bilateralne ugovore znam da imamo vezano sa mirovinom sa recimo Njemačkom. Austrija nam je ostala negdje otvorena, ti ljudi plaćaju itekako velike poreze i nije čak ni problem u tome da svoje porezne obveze plaćaju. Međutim problem je u tome što ni jedno nadležno ministarstvo i što ni jedna institucija u Hrvatskoj te hrvatske građane ne zna uputiti na koji način radit obračun, na koji način podnositi porezne prijave. Ispada na kraju da ti ljudi u strahu da ne bi ispali da ne žele platiti porez plaćaju više poreza i mislim da o tome itekako moramo voditi računa i da su evo ova primjera živuća primjera samo na tragu onoga, one misli kad kažemo da imamo itekako puno posla u Hrvatskoj, da socijalni status naših hrvatskih građana moramo ovdje riješiti a onda će i status rješavanja prava hrvatskih građana ulaskom u EU zasigurno uredbama bit moguće rješavati još lakše. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa moram od reagirati na dio rasprave koji je kolega iskoristio vezano da govori o odgodi Zakona o minimalnoj plaći. ministar vam je bio ovdje i odgovorio je nakon traženja vaše pauze. Ali očito da treba još jedanput ponoviti javnosti radi dakle Zakon o minimalnoj plaći, u njemu piše ako se ne varam da će Vlada izvršiti nakon donošenja zakona konzultacije sa socijalnim parterima prije nego što donese uredbu o primjeni tog zakona. U utorak, sad u utorak su održane konzultacije na kojima su bili i poslodavci i sve četiri sindikalne središnjice i ova odgoda je rezultat njihovog međusobnog dogovora i istine radi da ne bi sad ispalo da samo eto ide se nekome na ruku i sindikati i poslodavci su tražili minimum mjesec dana odgode primjene zakona radi njihovog međusobnog dogovora s tim da su poslodavci istina je tražili da se počinje primjenjivati od 1.7. onda dogovorili da se zakon počinje primjenjivati od prvog lipnja ove godine a u ovom među periodu sindikati i poslodavci se trebaju međusobno izdogovarati i molim vas da onda ubuduće na taj način bar pokušate dijelom istinito informirati javnost. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor na repliku Zlatko Tušak. Izvolite kolega. potpredsjedniče. Kolegice Sobol, ovaj Sabor je donesao Zakon o minimalnoj plaći. U Zakonu o minimalnoj plaći piše da će Vlada RH u roku 15 dana donesti uredbom iznos o U samoj raspravi koju smo vodili i diskusije koje su bile i odgovori ministra rada i mirovinskog sustava da će to Vlada učiniti u roku od 15 dana i kazano nam je koliki iznos minimalne plaće će biti koji je usuglašen sa socijalnim partnerima. Poslije donošenja zakona reagirali su poslodavci, na osnovu reagiranja poslodavaca Vlada prolongira i donosi prema današnjem što je ministar rekao. Kao da je bila rasprava kada je šta je ministar tada rekao? Uzmite fonogram pa pročitajte, pa ne govorim na pamet. Molim vas kolegice Sobol nemojte iz klupe govoriti, niste dobili riječ. Kolega Tušak nastavite. I kada je u pitanju minimalna plaća ja se držim onoga što je bilo govora u ovom Visokom domu, a ne poslije toga jel ovaj Dom donosi ove zakone. Ako će ga donositi socijalni partneri ili samo Vlada onda nas ovdje uopće ne treba. Zahvaljujem. Sljedeći u ime kluba HDSSB-a Zoran Vinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Zamjenice sa pomoćnicom. Evo ja sam odlučio sada za svaki slučaj nositi Poslovnik za govornicu kako me određena tumačenja Poslovnika koji doduše nije objavljen u objavljen u NN ne bi spriječili u iznošenju mišljenja Kluba zastupnika HDSSB-a. Budući je ovo i ne samo što je budući ovo je europski zakon, da ne ponavljam sve što su moji prethodnici rekli, ja ću iskoristiti ovu priliku čestitati svim izabranim zastupnicima u EU parlament, ali isto tako postaviti pitanje zbog čega smo potrošili onih 83 ili 85 milijuna kuna iz državnog proračuna kako bi očigledno pokazali javnosti da je ovaj odaziv na izbore za EU parlament ili prve euroizbore u RH bio katastrofalan i da ću vjerojatno dugo i dugo vremena taj izlazak na europske izbore za EU parlament. Kolega Vinkoviću držite se Poslovnika ili ste možda uzeli krivi podsjetnik, papir. Provjerite. Tema je koordinacije sustava.

građana prvenstveno RH gospodine potpredsjedniče Sabora. Dakle, ja se držim isključivo zakona i podupirem ovaj zakon između ostalog da sada ne čitam obrazloženje itd. koje se odnosi i na naše građane ali se odnosi i na građane EU. Ja se nadam da ste i vi pročitali taj zakon. No ovo je ujedno i prilika, dakle javno se zapitati zbog čega je to potrošeno? S druge strane, socijalna sigurnost građana dakle se donosi između ostalog ovakvim jednim zakonom ali se donosi zakonom npr. o minimalnoj plaći koji je nakon rasprave usvoji Hrvatski sabor, dakle usvoje zastupnici koji su izabrani. Vlada je izabrana od strane Hrvatskog sabora sabora i Vlada RH bez obzira tko se upinjao dokazivajući suprotno čak i tumačeći Poslovnik Hrvatskog sabora na svoj način, ne može bar oni koji slušaju i i gledaju ovaj prijenos, a to su građani RH pa i radnici koji su socijalno ugroženi ne može uvjeriti u nešto suprotno. Dakle taj zakon je trebao stupiti na snagu 11.travnja i to je dio socijalne sigurnosti, jedan mali dio. Ta minimalna plaća u iznosu od 2984 kune i 78 lipa točno i to u bruto. E pa sada da ne pričamo previše, ne došaptavamo se evo ja bih predložio da svi članovi Vlade, pomoćnici, zamjenici, svi saborski zastupnici dakle svi uključujući i opoziciju i poziciju evo bar jedan mjesec bar jedan jedini mjesec pokušaju preživjeti od te minimalne plaće sa svim onim pripadajućim osobnim odbicima, pravima na djecu, suprugu itd. već kako to ide uzdržavane članove obitelji, da me ne bi netko krivo razumio. Evo jedan jedini mjesec probajmo proživjet pa ćemo vidjeti kako je živjeti od minimalne plaće. Ovdje nas se uvjerava da je postignut dogovor sa socijalnim partnerima. Vjerojatno je postignut na taj način da ćemo na Međunarodni praznik rada umjesto proslave praznika rada imati radnike na ulici. Ovo je pitanje koje povlači i pitanje onih 800 tisuća umirovljenika u Republici Hrvatskoj koji sa svojom mirovinom pošteno zarađenom, ne mislim na povlaštene mirovine jer nisu svima ukinute povlaštene mirovine, ne mogu preživjeti i sastaviti kraj sa krajem. Nije ovo nikakav predizborni govor niti mi to treba. To je pitanje onih 370 tisuća nezaposlenih koji nemaju nikakvu socijalnu sigurnost donijeli mi ovaj zakon ili ga ne usvojili. To je pitanje onih zaposlenih koji još uvijek rade mjesec ili dva ne primaju svoju plaću. I nastranu uredbe Vlade, ja ponovo postavljam pitanje. Da li je Uredba Vlade jača od zakona koji je trebao stupiti na snagu 11. travnja. A ovisi o socijalnoj sigurnosti. To je onih 170 kuna u brutu više. I nije to samo drvna industrija, tekstilna, kožna, tu je graditeljstvo, tu je poljoprivreda. Pa tu je gotovo čitava Slavonija i Baranja osim onih koji su zaposleni u državnoj upravi, lokalnoj, regionalnoj, gotovo svi su na minimalcu. To pokazuje i statistički pokazatelji. Ja se nadam da ovaj zakon će omogućiti prije svega da se ne dešavaju neke stvari kao što se to dešava npr. u Grčkoj, da umjesto da plati radnike koji su otišli tamo brati jagode, ne vjerujem da je išao netko iz Hrvatske umjesto da im da plaću on je pucao po njima, nadam se da se to neće desiti. A to je zemlja članica Europske unije koja je također potpisala jedan ovakav sporazum, uskladila Zakon o socijalnoj sigurnosti. Pa onda vjerojatno i ona Vlada donijela neku drugu uredbu koja je stavila van snage taj zakon koji je da tako kažem objavljen u grčkim narodnim novinama. Ili kako to kod njih već ide. Onda ja ne znam da li evo sada izabrani zastupnici u europarlament, Vlada, prati ono što se dešava u tom istom Europskom parlamentu. Gdje Europski parlament između ostaloga upozorava Vladu Republike Hrvatske da npr. Zakon o strateškim investicijama na području Republike Hrvatske koji je trebao donijeti procvat očigledno gospodarstva, smanjenje nezaposlenosti i sve ono što je zapisano u onom više nepostojećem, bajkama braće Grim, Crvenpapica i Plan 21, samo u toj banci Crvenkapu i baku nije spasio lovac nego ju je progutao vuk, odnosno ova naša Vlada. Dakle, Europski parlament upozorava da taj zakon uopće nije u skladu sa zakonima Europske unije. To je neki dan, odnosno jučer usvojio Europski parlament. Jer nije u skladu sa pozitivnim propisima jer jedan takav zakon treba štititi okoliš, vlasništvo, građane itd., itd. To je očigledno jasna poruka i Europskog parlamenta Vladi Republike Hrvatske ali i nama zastupnicima koji nekada revnosno dižu ruku za određene zakone pa čak i u prvom čitanju, nekim nama koji se protive određenim zakonima ali prije svega i predlagačima da ipak saslušaju ono što zastupnici govore. Dakle, Klub HDSSB-a će podržati ovaj zakon, ali evo tražimo od Vlade Republike Hrvatske prije svega da ne donosi uredbe, odredbe koje stavljaju van snage zakoni Republike Hrvatske, koje je usvojio Sabor Republike Hrvatske da se doista postigne dogovor sa socijalnim partnerima, tu mislim i na sindikate i na Hrvatsku udrugu poslodavaca jer očigledno svjedoci smo da su evo neki dan sindikati vjerojatno na ovaj dogovor imali onu poznatu press konferenciju gdje su rekli da doista izlaze na ulicu, nikome nije interes ulica, budite uvjereni. Pa kakav je to onda dogovor gdje je Hrvatska udruga poslodavaca Hrvatska udruga poslodavaca na određene riječi ministra financija odgovara sa izuzetno sentimentalnim osjećajima. I to je jedinstven znak da u Hrvatskoj nema socijalnog dogovora. I možemo pričati priču i nismo mala djeca. Ja to govorim u ime i ovog Sabora, ali govorim prije svega u ime i onih nezaposlenih i onih koji su na minimalnoj plaći i onih koji ne mogu živjeti od mirovine a i onih koji ne primaju plaću. Ali i u ime onih mladih koji odlaze iz Hrvatske danas. Ima sada jedna nova pjesma od Škore koja se zove zašto lažu nam u lice pa ju poslušajte. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo repliku, Igor Kolman. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine

I sasvim je sigurno da sudjelovanje naših predstavnika u institucijama Europske unije a pogotovo kada se radi o važnoj instituciji kao što je Europski parlament neće imati negativni efekt na socijalnu sigurnost građana u Republici Hrvatskoj. Druga stvar. Pojašnjenje mi treba, da li u ovaj minimalac od kojeg bismo svi zajedno trebali živjeti po vašem prijedlogu ulazi i iznos nezakonito naplaćenih putnih troškova jer je to čisti minimalac. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Pa ja bih volio da taj iznos nezakonito naplaćenih putnih troškova uđe u to. Što se tiče, ja sam već rekao tu par puta da je moja savjest čista, predmet se nalazi na Vrhovnom sudu i ja još uvijek vjerujem u hrvatsko pravosuđe. vezano za Europsku uniju gospodine Kolman, pa klub HDSSB-a je podržao ovaj zakon, a što se tiče tog minimalca budite uvjereni da nas u ovom trenutku, ja vjerujem, slušaju i gledaju hrvatski građani ovaj prijedlog koji ste s gnušanjem odbili jer očigledno vam nije ni stalo do tih hrvatskih građana, očigledno imaju jedno sasvim drugačije mišljenje. S druge strane, meni uopće, neću ni komentirat više vas jer riječi koje vi upućujete više govore o vama nego o meni. Hvala lijepa. Završna riječ zamjenika ministra rada i mirovinskog sustava poštovanog Božidara Štubelj. Izvolite. **Štubelj, odnosno na kraju želio vam bih se zahvaliti svima koji ste podržali prijedlog ovog zakona, dakle svim klubovima ovog Visokog doma kažem da zapravo ovo područje koordinacije socijalne sigurnosti regulira područje naknada za majčinstvo, dječjeg doplatka, mirovine i naknade za nezaposlene. Nema minimalne plaće. Ono što je vezano za pitanja koja naravno postoje i sigurno da će ih trebati rješavati već ovog momenta mogu se rješavati preko stranice HZMO-a i sve vezano za prekogranične slučajeve sa Slovenijom također kroz međuresornu radnu skupinu koja je formirana i tu možemo zapravo postaviti sva pitanja. Evo hvala lijepo. i što je sa pitanjem javnih radova jer također smatram da i evo radnici Köninga imaju pravo na socijalnu sigurnost. Ako vi ne znate odgovor uputit ću to pitanje nekom drugom. Ali evo, pitanje javnih radova obzirom da nakon smjene određenih čelnih ljudi u HZZ-u postoji dvojaki kriteriji za te javne radove, dakle neke jedinice lokalne samouprave se tjeraju da nakon provedenih 6 mjeseci u javnim radovima moraju ostaviti zaposlene još 6 mjeseci iako postoji zakonska odredba koja omogućava da isključivo ide to na račun države. dakle želeći spriječiti da apsolutno ne nestane taj projekt jer je to očigledno jedan projekt koji je saživio i koji je u ovom trenutku jedan veliki izlaz mnogima iz situacije bar da dobiju taj minimalac koji očigledno ostaje 2831 kunu. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zamjenik ministra Božidar Štubelj. **Štubelj, Božidar** Pa evo, ukoliko imate spoznaje, informacije da nešto nije u redu, prijavite, provjerit ćemo, riješit Hvala lijepa. Time smo iscrpili listu prijavljenih za raspravu i listu replika i odgovora na replike. **Stazić, Nenad